zakona o izmjeni i dopuni zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, prvo čitanje, P.Z. br. 242. Rasprava je zaključena. Dajem Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada RH dostavila je mišljenje. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članci 144-150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i regionalnu, područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja Mario Habek. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege. Evo pred vama se nalazi izmjena i dopuna Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH koje sam pripremio. Donoseći zakon o područjima županija, gradova i općina u RH 30. prosinca 1992. godine Hrvatski je sabor odredio teritorijalni ustroj županija, gradova i općina. Kasnije je zakon mijenjan i dopunjavani su mještani pojedinih naselja, iskazivali želju da njihovo naselje prijeđe u drugu ustrojbenu jedinicu, općinu ili grad i njihovu legitimnu volju zastupnici su uvijek i uvažavali. Danas je pred nama isto tako prijedlog izmjene ovog zakona u dijelu koji se odnosi na Varaždinsku županiju i naselje Poljanec i legitimnu želju velike većine mještana da iz općine Martijanec postanu dio grada Ludbrega. Donoseći zakon 92. godine zakonodavac je uvažavajući mnoge razloge od kojih su neki bili politički odlučio da naselje Poljanec bude dio općine Donji Martijanec i da se izdvoji iz tadašnje općine Ludbreg. Radi pojašnjenja ja moram upoznati kolegice i kolege da se naselje Poljanec direktno naslanja na grad Ludbreg kao prvo naselje od Ludbrega na državnoj cesti za Varaždin. Mještani toga naselja sve svoje potrebe oduvijek su ostvarivali u Ludbregu pa tako i nakon izdvajanja … Martijanec djeca iz Poljanica nastavljaju pohađati školu u Ludbregu koristiti dječje vrtiće u Ludbregu a mještani su nastavili koristiti sve zdravstvene i kulturne usluge u gradu Ludbregu. Da paradoks bude veći jedino je naselje POljanec u novoj Općini Ludbreg ostalo koristiti poštanski broj Ludbregu u poštanskom prometu dok su ostala naselja Općine Martijanec dobila novi poštanski broj. Pored svega navedenog centar Općine Martijanec bio je duplo udaljeniji mještanima … od Ludbrega. Tako danas mještani naselja Poljanec koji svoju djecu žele i moraju povjeravati na čuvanje jednom od tri dječja vrtića u Ludbregu jer u Martijancu nemaju vrtića moraju plaćati gotovo punu ekonomsku cijenu te usluge. Jedan od glavnih razloga zbog kojeg su mještani pokrenuli ovu inicijativu jesu manje mogućnosti koje Općine Donji Martijanec pruža djeci i mladima. Još od prestanka postojanja područne škole u POljancu djeca pohađaju nastavu u Ludbregu i roditelji su i dalje zainteresirani da im djeca i dalje idu u istu školu. Naselje POljanec zbog svoje prirodne blizine Ludbregu razvilo je jaku gospodarsku djelatnost tako da je prihod Općine Donji Martijanec participiralo sa velikim sredstvima ali u ulaganjima u samo naselje s puno manje. Kako svih ovih godina Općine Donji Martijanec nije adekvatno riješila pitanje vrtića jednosmjenske nastave u osnovnoj školi i druge problem koji su mučile mještane naselja Poljanec odlučili su pokrenuti zakonsku proceduru odcjepljenja od Općine Martijanec i pripajanja gradu Ludbregu. Na referendumu je 65% građana podržalo ovu akciju, a prikupljane su jednoglasno suglasnosti skupštine Varaždinske županije, Općinskog vijeća Općine Martijanec te Gradskog vijeća grada Ludbrega te su me građani Poljanica kao svojeg zastupnika u Hrvatskom saboru zamolili da ovu inicijativu i provedem. Ovim člankom se regulira inicijativa mještana naselja POljanec koji su pokrenuli inicijativu za izdvajanje svoga naselja iz sastava Općine Martijanec i pripajanje gradu Ludbregu. Inicijativu je svojim potpisom podržalo 407 mještana ili 65,22% ukupnog broja punoljetnih građana s popisa birača. Još davne '93.godine prilikom podjele bivše općine Ludbreg mještani naselja POljanec željeli su ostati u sastavu grada Ludbrega zbog nezadovoljavanja većine svojih potreba koji spadaju u samoupravni djelokrug lokalne samouprave na području … /Zbog prebrzog čitanja govornik Većina mještana POljanca okrenuta su prema gradu Ludbregu a zadovoljavanje svojih životnih potreba kao što sam već nabrojio predškolski odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita, socijalne … kulture itd. Naselje POljanec najveće je naselje na području Općine Martijanec i najviše sudjeluje u ostvarivanju prihoda za proračun općine, a zauzvrat dobiva vilo malo ili ništa. Mještani su nezadovoljni zbog trošenja sredstava bez uvažavanja kriterija veličine i ostvarivanja prihoda pojedinog mjesnog odbora. Stoga predlažem Hrvatskom saboru da usvoji predloženu izmjenu te na taj način podrži želju mještana Poljanca. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za lokalnu, područnu, regionalnu samoupravu i predsjednik odbora Zoran Vinković. Gospođo potpredsjednice. Odbor za lokalnu, područnu samoupravu održao je sjednicu 23.siječnja gdje je raspravio Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Mario Habek zastupnik u Hrvatskom saboru. Odbor sam predlagatelj nije bio prisutan na sjednici odbora već se ispričao i predložio da se rasprava o prijedlogu zakona održi bez nazočnosti predlagatelja. Predsjednik odbora je istaknuo da se navedenim prijedlogom zakona naselje Poljanec izdvaja iz Općine Martijanec i pripada gradu Ludbregu, navedeni prijedlog zakona priloženi potpisi potpore mještana POljanec za izdvajanje naselja POljanec iz Općine Martijanec, očitovanje općinskog vijeća Općine Martijanec, očitovanje županijske skupštine te zaključak gradskog vijeća. U raspravi su iznesena suprotna stajališta članova odbora o ispunjenoj formi i potrebi prihvaćanja prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina. Članovi odbora su se suglasili da se uputi prijedlog nadležnom ministarstvu da predloži promjene odredbi Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH kojim se propisuje promjena područne pripadnosti naselja odnosno izdvajanje naselja na način da se propiše obveza raspisivanja referenduma o izdvajanju odnosno pripajanju jedinici lokalne samouprave. Budući da odbor nije raspolagao s mišljenjem Vlade RH na predloženi prijedlog zakona budući da nije pristiglo u odbor i obzirom da odbor nije raspolagao tada sa navedenim mišljenjem, predsjednik odbora iznio je prijedlog da se ne provede glasovanje o prijedlogu ovog zakona i takav prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova. A nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu samoupravu nije mogao utvrditi stajalište o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH budući da su glasovi bili podijeljeni 4 glasa su bila za prijedlog ovog zakona, 2 glasa protiv i 2 glasa suzdržana. Hvala. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba SDP-a Damir Mateljan. Izvolite kolega. kolege zastupnici. Odmah na početku da ne bi bilo zabune želim naglasiti kako će klub SDP-a podržati ovaj Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH odnosno konkretno da će klub SDP-a podržati inicijativu mjesta naselja Poljanec za izdvajanjem iz Općine Martijanec odnosno pripajanja gradu Ludbregu. Dva su osnovna razloga zbog kojih će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona. Prvi razlog je taj prije svega što je ova inicijativa dakle prijedlog izmjene zakona potpuno legitimna, ispoštivana je sva zakonska procedura temeljem članka 30. Zakona o područjima županija, gradova i općina što je vidljivo iz materijala koji ste dobili na klupe, obrazloženju ove odluke. Naime, u tim materijalima imate priložen popis građana, punoljetnih građana s popisa birača iz kojeg je vidljivo da je 65,22% mještana naselja Poljanec nedvojbeno iskazalo svoju volju za izdvajanjem iz općine Martijanec i pripajanjem gradu Ludbregu. Nadalje, u istim tim materijalima imate i pozitivno očitovanje Općinskog vijeća Općine Martijanec koje zaključuje da je inicijativa mještana Poljanec legitimna, provedena sukladno zakonu i ničime ne osporavaju njihovu inicijativu. Nadalje, priloženo je i očitovanje Županijske skupštine Varaždinske županije koja jednako tako poput očitovanja Općinskog vijeća općine Martijanec također smatra ovaj zahtjev legitimnim, provedenim u skladu sa zakonom i slažem se sa inicijativom mještana naselja Poljanec te na kraju imamo i zaključak Gradskog vijeća Grada Ludbrega koji se također pozitivno očituje o namjeri pripajanja naselja Poljanec administrativnim granicama Općine Ludbreg. Prihvaćanjem ove odluke, ovog zahtjeva, ove inicijative povlači za sobom i određene reperkusije, probleme koji se prije svega odnose na leđa same Općine Martijanec. Naime, vjerojatno je dotična Općina Martijanec već planirala proračun za 2013. godinu i najvjerojatnije je u projekciji tog proračuna ukomponirala one fiskalne dohotke koji se odnose na to naselje, a to su dohoci prije svega sukladni zakonu o financiranju područja jedinica lokalne samouprave kao što je prirez, kao što je komunalna naknada, kao što je porez na dohodak i ostale obveze koje proizlaze iz tog zakona. Međutim, ukoliko općinsko vijeće Općine Martijanec svjesno je smanjenja svoga proračuna, dakle svjesno je problema koji iz toga proizlaze, dakle Općina Martijanec nije bila u nedoumici dati pozitivno očitovanje ka ovom prijedlogu ne vidim razloga zbog čega bi imao to i ovaj dom. Drugi razlog zbog kojeg će klub SDP-a podržati ovu inicijativu je ono famozno načelo supsidijarnosti koje nam nalaže ne samo Europska povelja o lokalnoj samoupravi već nam nalaže jedan zdrav razum vladanja. Naime, to nam načelo jednostavno govori sljedeću činjenicu, a to je da sve one odluke, sva ona rješenja koja se mogu donositi na lokalnoj razini nije ih potrebno prebacivati na nacionalno, odnosno … za razinu centralne državne vlasti. naveo, dakle koje je kolega Habek ovdje naveo, ne vidim razloga da mi raspravljamo, da odlučujemo umjesto mještana naselja Poljanec što im ova inicijativa donosi dobra, odnosno što im ova inicijativa donosi lošega. Ne vidim ni razloga ni potrebe da mi saborski zastupnici ignoriramo, mijenjamo ili propitkujemo volju većine mještana naselja Poljanec. Na kraju, kad sam prolazio kroz arhivu prošlih saziva ovoga Doma zatekao sam na desetke rasprava, odnosno odluka o osnivanju novih općina, međutim ukoliko se ne varam mislim da je ovo prvi puta da odlučujemo o izdvajanju jednog naselja iz jedne jedinice lokalne samouprave u drugu jedinicu lokalne samouprave pa je to u neku ruku možda i presedan ako se ne varam, a vjerujem da ne. Zašto se to događa, zašto u Republici Hrvatskoj imamo gotovo 600 jedinica lokalne samouprave, od toga više stotina jedinica lokalne samouprave koje su male, koje su ispod 2000 stanovnika. Ne bih rekao da je to nekakav kapric ili inaćenje već je to posljedica centraliziranosti središnje države koje je počelo '90.-tih i koje je dovelo do toga da danas općine i gradovi u Republici Hrvatskoj imaju manja fiskalna prava, imaju manje odgovornosti nego što su to nekada imale mjesne zajednice u onoj bivšoj državi. A naši su građani vrlo pragmatični i znaju da bi uopće bili u mogućnosti razvijati lokalnu politiku, da bi mogli samostalno odlučivati o minimalnim vlastitim fiskalnim kapacitetima, da bi mogli raspolagati vlastitim resursima, pa i onim minimalnim moraju imati status općine. Dosadašnji zakoni koji se odnose na lokalnu samoupravu kao što je Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave, kao što je Zakon o brdsko-planinskim područjima, kao što je Zakon o PPDS-u i svi ostali zakoni koji reguliraju status lokalne samouprave, moram reći da je sve te zakone zapravo pregazilo vrijeme i da je njihov rok trajanja prošao, da su ti zakoni nefunkcionalni, neoperativni, skupi, a da su u mnogome nepravedni. Naime tako danas imate čitav niz, vjerujem 30% općina i gradova čiji je indeks razvijenosti iznad 75% indeksa razvijenosti Republike Hrvatske, neki čak iznad 100% indeksa razvijenosti Republike Hrvatske, međutim i ti gradovi i te općine nalaze se u jednoj od zaštićenih kategorija, bilo to brdsko-planinsko područje ili PPDS, dočim pak čitav niz općina i gradova koji su ispod 75% indeksa razvijenosti, pa ispod 60% indeksa razvijenosti, a ne spadaju niti jednu od kategorija ovih, ajmo ih tako nazvat, povlaštenih zaštićenih područja. Imate naime sredina odnosno jedinica lokalne samouprave gdje je nezaposlenost i veća od one u Republici Hrvatskoj, iznosi preko 25 pa do 40 ukupna ukupna nezaposlenost u tim jedinicama lokalne samouprave, a i ono malo ljudi što radi ne radi u privredi već radi u javnim poduzećima, radi u javnom sektoru i s obzirom da su plaće u javnom sektoru daleko više u privatnom sektoru i s obzirom da u pravilu takve općine i gradovi spadaju u jednu od tih zaštićenih kategorija, proračuni tih općina u mnogome su veći od proračuna onih općina recimo kojima je nezaposlenost ispod 5%, u kojima je zaposlenost 90% u privatnom proizvodnom sektoru. Međutim, zbog razloga što te općine nisu u kategoriji zaštićenih područja iz razloga što su plaće u privatnom sektoru puno manje nego u javnom sektoru, iz razloga što te općine ne dobivaju dotacije iz državnog proračuna njihovi su proračuni puno, puno manji pa i iz tog razloga neke općine koje se nalaze na područjima od posebne državne skrbi i koje dobivaju i do 80% dotacije državnog proračuna mogu si priuštit kupnju službenih automobila, mogu si priuštit dva do tri plaćena zamjenika gradonačelnika odnosno načelnika, mogu si priuštit i to da ne slušaju i da ne poštuju pravo mjesne samouprave. Iz svih ovih razloga koje sam naveo i onih koje nisam naveo mislim da je sasvim vidljivo da je ovakvo stanje neodrživo i da nam je potrebna cjelovita reforma lokalne samouprave. Uvjeren sam da ova Vlada ima i hrabrosti i htijenja i volje da krene sa ovom reformom u cilju jačanja fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave, ali i jačanju odgovornosti jedinica lokalne samouprave a jedan od ciljeva takve reforme mora biti i jačanje mjesne samouprave, mjesne samouprave kao istinskih pravnih osoba sa vlastitim fiskalnim i kadrovskim kapacitetima sa kojima će onda biti u mogućnosti da odlučuju da mijenjaju, odnosno da kreiraju vlastitu mjesnu politiku. Ukoliko se provede takva reforma, ovakva odluka kakvu donosimo, kakvu ćemo donijeti odnosno ovakva inicijativa kakvu su zatražili mještani naselja Poljanec više neće biti na dnevnom redu ovoga Sabora. Hvala vam lijepo. U ime kluba HNS-a potpredsjednik Milorad Batinić. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj kao što ga je naš kolega Mario Habek i predložio. Podržat ćemo ga iz razloga što je procedura provedena hajmo tako reć po zakonu, zato što je to demokratska volja građana koja je garantirana Ustavom Republike Hrvatske i naravno zato što mi Liberalni demokrati u svakom slučaju nastojimo uvijek i artikulirati ono što građani sami žele i iz jednostavnog praktičnog razloga što je i na čelu općine Martijanec naš kolega liberal. No, to pitanje otvara izdvajanja, konkretno odvoja, u stvari postavlja se i neka pitanja. Prvenstveno ovo je izborna godina. Drugo u tijeku proračunske godine, u tijeku kada je zadnje četiri godine nakon lokalnih izbora konkretno govorim o općini Martijanec došlo do promjene strukture i u gradskom vijeću u izvršnoj vlasti i ne odričući pravo mještanima Mjesnog odbora Poljanec da njihova želja koja je bila artikulirana 1993. godine prilikom formiranja općina i gradova da sada u konačnici da im se udovolji njihovim zahtjevima. No, poznavajući vrlo dobro okolnosti, situaciju u navedenoj općini i političku i društvenu i gospodarsku navest ću samo nekoliko primjera da nam se ne bi desili i neki drugi hajmo reć isto volja građana na način izdvajanja iz nekih drugih sredina. Kad sam kazao u izbornoj godini nadam se da će uredi državne uprave odnosno oni koji su zaduženi za popis birača da će uspjeti riješiti, da tu neće biti nekih dvojbi. Što se tiče proračunske godine naravno trebat će nakon stupanja na snagu nakon drugog čitanja napraviti rebalans. Dodatni troškovi koji će se desiti samoj općini bit će izmjena kompletnih planova ukupnog razvoja, strategija vezano za komunalnu infrastrukturu, društvenu infrastrukturu. I kao što je bilo spomenuto u samom zahtjevu s čime se mogu i ne moram složiti. Međutim, otvara i određene dileme taj sporni vrtić. Naime, već koliko sam upoznat koncem 2009. godine Općinsko vijeće općine Martijanec i sam načelnik inicirali su prema nadležnim resornim ministarstvima potporu za gradnju vrtića jer to je bila nasušna potreba samih mještana. Inicirano je nekoliko projekata vezano za komunalnu infrastrukturu. Ne kažem da se do 2009. nije radilo ništa, ali vrlo malo. Sa ovih 20% ili 19% koliko je ukupno ako idemo po jednostavnoj matematici znači općina Martijanec ima negdje oko 3800 stanovnika. 700 i nešto to je negdje koliko ih izlazi, prelazi u grad Ludbreg. To je negdje oko 20%. Ako po jednostavnoj matematici da je toliko i manje prihoda u proračun, onda će svakako doći i u pitanje realizacija osiguranja onog minimuma sredstava koje općina Martijanec može i mora pribaviti da bi mogla kandidirati na EIB što se tiče gradnje vrtića. njihov proračun je negdje u ukupnosti porezni prihod je oko 2 milijuna i 202 milijuna i 300000 kuna. 20% je ogroman novac. Druga stvar kandidirali su i projekt za obnovu društvenog doma. Znači, rade i na socijalnom programu i na društvenoj infrastrukturi. I tu će doći u pitanje realizacije dugoročno. Ja ću pročitati ovaj dio koji je bio u obrazloženju s kojim se definitivnom ne mogu složit. Kaže mještani su nezadovoljni zbog trošenja sredstava bez uvažavanja kriterija veličine i ostvarivanja prihoda pojedinog mjesnog odbora. ovdje nas u Domu sjedi nekoliko, puno, mogu kazati dosta načelnika i gradonačelnika i vjerujem da tamo od 2010., 2011. da ne kažem 2012. da bi mnogi naši mjesni odbori, odnosno naselja se htjeli izdvojiti naprosto jer su prihodi proračuna u lokalnim sredinama drastično pali. Što se tiče dodatnih troškova, izmjene operativnih programa, izmjene planova strateških kojih odgovorno tvrdim i znam do 2009. godine u Općini Poljanec nije bilo, ne kažem da je počela funkcionirati općina 2009. ali radilo se na jedan sasvim drugačiji način. I što je vrlo interesantno glavni inicijator odcjepljenja da tako kažem mještana je stanovnik naselja Martijanec bivši načelnik općine koji je 16 godina bio na vlasti i koji je imao već '93. godine mogućnost inicirati i pokrenuti proceduru i udovoljiti mještanima dotičnog mjesnog odbora. Zašto sve to govorim? Naravno mogao sam proći i bez toga, mogao jesam, međutim imam odgovornost prema i mještanima Općine Martijanec i prema mještanima Poljanca. Da li ih je dotična osoba upoznala u cijelosti da u Ludbregu da će plaćati prirez, da im je veća komunalna naknada? Pa možemo kazati neznanje nas ne alimentira od odgovornosti. Naime, sama procedura, sve je rađeno po zakonu nemam dvojbe, međutim vezano za ovo znači da niz dodatnih troškova koji će se prouzročiti samoj općini da li možda u budućnosti da li možda u budućnosti referendum? Da li su ova pisma potpore, kažem ne odričem pravo da li je netko provjerio? Da li su uredi državne uprave dali potpis, da li su vjerodostojni itd., itd. Znači, samo upućujem i iskazujem na određene moguće zlouporabe, a zlouporabe iz jednostavnog razloga pošto poznajem pozadinu priče. Ono svakako što bih želio istaknuti navodeći znači ove probleme koje će dotična općina imati, inače za podatak porezni prihodi u Općini Martijanec projicirani prema projekciji Proračuna za 2013. godinu su brojkom i slovom 585 kuna po glavi stanovnika. Sa dodatnim, znači komunalna naknada i nekim drugim prihodima to iznosi 785 kuna po glavi stanovnika. Ovaj zakon znači o promjenama područja temeljen je na Ustavu. Naša lokalna samouprava također ima temelje u Ustavu. Članak 38. Ustava RH između ostaloga kaže da jedinice lokalne samouprave imaju pravo na vlastite prihode. Ali isto tako u trećem stavku, zadnjem stavku toga članka Ustav govori da imaju pravo i na pomoć ukoliko sami nisu u mogućnosti ispoštovati i udovoljiti potrebama građana i mještana. I stjecajem okolnosti bio sam razočaran, makar mi je bilo lijepo na Krku, prošle godine smo bili i naravno svaki gradonačelnik ide tražiti svoga kolegu načelnika i razgovarati o problemima itd. Općina Baška tisuća kuna prihoda po glavi stanovnika. Ovo nije samo tema za ministra Bauka, ovo je tema za ministra Linića, ovo je tema za potpredsjednika Vlade, ministra regionalnog razvoja. Da li je stoga vidljiv ravnomjerni razvoj RH? Nije. Kako će sada načelnik općine svom Gradskom vijeću obrazložiti rebalans, da li će se moći realizirati dugo planirani, tri godine planirani dječji vrtić i na neki način čuvanje sredstava, šparanje sredstava da bi se moglo participirati za gradnju dječjeg vrtića? Svakako ovo je apel s ove govornice i Ministarstvu regionalnog razvoja i Ministarstvu financija da potpomognu i da u konačnici Općina Martijanec nakon 20 godina dobije vrtić. Ako ništa drugo otvoreni su određeni fondovi, nadam se da će se uspjeti. Ali evo, koristim prigodu i da apeliram i da se pomogne upravo iz ovog razloga što će biti uskraćeni za 20% prihoda oni koji su već osigurali proračunom ovom nakanom. Druga stvar, da nam se to ne bi dešavalo ne znam kolegi Vinkoviću, meni u Ivancu, Škvariću, Nataliji u Varaždinu i nama diljem Hrvatske jer vjerujem da je velika većina naših sugrađana nezadovoljna sa investiranjem u komunalnu infrastrukturu, društvenu infrastrukturu ali ne našom greškom mi to imamo u svojim planovima operativnim višegodišnjim kakvim god želimo naprosto nemamo financijskih sredstava. Mislim da je konačno vrijeme, i ovo što je kolega Mateljan mislim da sam dobro iščitao, da nadležna resorna ministarstva da se krene u jednu sveobuhvatnu reformu, poreznu reformu ne samo porez na nekretnine to je jedan segment, da se krene u reviziju lokalne samouprave ali na način ne odričući pravo građanima ali isto kao što piše u članku 138. Ustava osiguravaju svoje prihode, ali svoje statute moramo prilagoditi znači i onim nadležnostima za što imamo novac. Sjećam se 2008. godine kada je bio donesen Zakon o regionalnom razvoju pa je bilo govora o tome, mi u izvršnoj vlasti bili smo presretni jer se baratalo sa cifrom 2500 tisuće kuna po glavi stanovnika da bi to trebao biti osnovni prihod proračuna svih jedinica lokalne samouprave poravnanje itd., rekoh konačno ćemo moći disati. Nažalost, nije se desilo. Ovo danas ja govorim, mislim da u velikoj većini će se kolege iz lokalne samouprave složiti, pogotovo kontinent, Slavonija, Lika, Dalmacija mislim da tih problema nema ili ima. Da će stanje ukoliko se hitno ne krene tijekom ove godine u korjenite reforme lokalne samouprave, pitanje je što ćemo mi 2014. godine na lokalnoj razini moć opće radit, funkcionirat i na koji način. Da se vratim na temu, HNS će podržati. Ne odričemo pravo građana, dapače, podržavamo ga i uvijek ćemo ga podržavati ne samo zato što je to Ustav nego to je i naše političko uvjerenje. Druga stvar, isto tako podržat ćemo ga iz osnovnog razloga, vjerujem da će ostvariti svoje ciljeve i svoje potrebe daleko kvalitetnije u sredini koja to ima, dal će im bit skuplje, pa u konačnici vrijedi i platiti ukoliko se usluga dobije. Isto tako ponavljam, želio bi da ovo inicira sve one potrebe lokalne zajednice koje sam nabrojio i mnoge druge, a isto tako još jednom apel prema nadležnim ministarstvima da ovaj zakon će pretpostavljam biti izglasan, ima podršku većine. Znači i Ministarstvo financija i Ministarstvo regionalnog razvoja da nađu način da se ovim odcjepljenjem jednog djela naselja, odnosno građana, što će se uskratiti prihodi općini, da se ne uskrati ostatku 3100, 3200 ljudi da ta djeca u toj općini nemaju vrtić. Hvala.

vi ste otvorili jednu drugačiju sliku ovoga, možemo reći zakona koji je trebao na brzinu proći saborsku proceduru. Evo zaista uz dobre namjere i ustavno pravnu mogućnost građana postoje određeni problemi. Bilo bi suludo ako se radi samo o političkim razlozima, trebaju biti razlozi brojne komunalne naravi, razvojne. Ono što ste vi govorili to sve stoji sa jednom rezervom. Ja sam se javio jer smatram da nije dobro da se u izbornoj godini, posebno tiču se lokalnih izbora, lokalni izbori su u 5 mjesecu. Ovakove odluke, ovakovi, dakle zakoni donose, jer smatram da je postojalo vremena za to. Pa vi ste bacili jednu novu sliku kad ste rekli da je načelnik općine 16 godina, koji je bio načelnik te općine inicijator ideje. Ja se s vama slažem u ovom vašem izlaganju da postoje problemi, trebaju dobro razmotriti za buduće slučajeve. Ovo nije presedan, bilo je i u našem kraju grad Našice se izdvojio iz Požeško-slavonske županije zbog opravdanih razloga zbog teritorijalne povezanosti prometne i slično. A ono što je naš zajednički zadatak i mislim da se tu možemo svi složiti zaista je nužna sveobuhvatna reforma našeg teritorijalnog ustroja RH, posebno općina. Jednostavno je vrijeme drugačije, ulazimo u Europsku uniju, više je nemoguće, nepotrebno da neka općina postoji sama za sebe, da postoji ured, načelnik, tajnica i 2 zaposlena čovjeka, mali proračuni koji ne mogu živjeti bez pomoći državnog proračuna te jednostavno lokalna sredina je ta mala zajednica, nema baš velike koristit od takovih malih općina koje ne mogu same sebe financirati. To će otvoriti određene široke rasprave, možda i probleme ovdje u Saboru jer neki su kolege načelnici koji ovdje sjede. Al ono što moramo biti svjesni više je prošlo vrijeme da općine i jedinice lokalne samouprave i uprave postoje same za sebe, treba imati svoju svrhu i vjerujem da će upravo ulazak Hrvatske u promijeniti i tu volju, a smatram da bi svi zajedno trebali imati želju da uštedimo na onome na čemu možemo uštedjeti. A smatram da će novim ustrojem i u općinama i u gradovima i županijama jednostavno početi jedno novo vrijeme za Hrvatsku. uvaženi kolega zastupniče i potpredsjedniče, i gradonačelniče u šali bi ja možda rekao zagorska posla, ali ne radi se ovdje o šali. Nema nikakvih razloga da kao zastupnik koji evo dovoljno ne pozna situaciju kao što ju vi poznate, jel to je praktično vaš kraj ili Habek, ne podrži ovo posebno što je ispoštivana cjelokupna zakonska procedura, ali očigledno iza te zakonske zakonske procedure stoji jedan prekriveni sukob. Sad ja ne znam ko tu koga, a to ćemo saznati vjerojatno od zastupnika koji dolaze, dolaze iz tog kraja. Međutim, ono što je meni zanimljivo, a i postavljam pitanje i ovo što ste rekli da li svi ti građani znaju, bez obzira dakle na tko je inicijator da li je to načelnik ih HSS-a, ili je to SDP, pa tu uzmjereno protiv HNS-a tamo, da li građani na kraju krajeva znaju da će im to pripajanje gradu značiti i manje sredstava u vlastitom džepu. Dakle, ja ću podržati, klub HDSSB-a će podržati ovaj zahtjev imajući prije svega u vidu volju građana, ali isto tako založit ćemo se. se. Prije svega netko je pričao o načelu supsidijarnosti da prije svega građani odluče, da je ovakvim peticijama koje možda jesu ispravne, možda nisu. Ja primjećujem da ovdje ima i puno istih potpisa, da prije svega građani to odluče putem referenduma. I ono što mi je najzanimljivije, zastupnik Habek je znao i prije Vlade njeno mišljenje. **Zgrebec, Odgovor na repliku potpredsjednik Batinić. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Vinković, naravno nisu zagorska posla, nije tu ko koga, jer i sam načelnik ne dvoji oko ustavnoga prava i prava građana, na neki način da kažu što misle i da se odvoje, ako mogu u susjednoj sredini dobiti onu uslugu i ono što praktički žele. Naime, zašto sam čitavo ovo vrijeme govorio o, na neki našoj kronologiji događanja i povijesti svega toga skupa upravo da ukažem na određene nelogičnosti. I ovo što ste dobro primijetili a mislim da nisam propustio u raspravi mišljenje građana na koji način. Ali istinski dvojim, dvojim oko vjerodostojnosti ovih potpisa jer poznajem osobe, poznajem dosta toga, možda čak i previše, ne kažem, daj Bože da griješim. Ali bio bih daleko sigurniji da su tijela državne uprave, da je bio referendum ili općinske službe, županijske bilo koje da su provele ajmo reći to skupljanje potpisa ili neki drugi način bit bolje građana da se ispoštuje. Najkorektnije bi bilo da se proveo referendum samo za taj dio naselja. To je ono što bih želio, očekivao sam, a evo drago mi je da je došao i ministar da mogu uputiti znači da se mišljenja građana ovakvoga tipa znači koja mogu prouzročiti određene poslovne probleme u funkcioniranju općina i gradova da se oblikom referenduma ispoštuje volja samih građana. Dragica (SDP)** Imamo još dvije replike pa ćemo to onda završiti prije stanke. Ana Lovrin izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega potpredsjedniče ovoga Doma. Meni se čini da će ova općina Martijanec i dalje i dugo ostat bez dječjeg vrtića kako stvari idu. I zato se čudim da vas nisam čula u raspravama. Dakle zašto će ostat bez dječjeg vrtića zato što dnevno većina saborske izglasava zakone kojima se nameću obveze jedinicama lokalne samouprave, traže se da one nešto rade, ne osiguravaju im se prihodi za taj posao. Nitko nije napravio analizu kada im se i nešto kaže da će prihodovat. Evo jučer smo imali primjerice Zakon o poljoprivrednom zemljištu o čemu smo pričali po kojem jedinice samouprave moraju uvesti poljoprivredne redare koji će nadzirati, dakle jedne cijele nove službe. Nije se napravila procjena koliko će uprihodovat iz tih 50% od zakupa itd. ali to je samo jedan zakon. Niz je zakona o kojima smo ovdje raspravljali, borili smo se za to da se pita nešto o tome lokalnu samoupravu, da se konzultira zajednica općina, i gradova. Možda da čujemo i ministra u čijem je resoru ta lokalna samouprava da kaže neku riječ ali od nikoga niti glasa. Prema tome dok te male jedinice učine sve ono, isfinanciraju što su po zakonu dužne onda će tek vidjeti mogu li i nešto ono što u zakonu baš ne piše da moraju imat jedan ili dva vrtića nego se kaže da se o tome brinu da li će im ostati štogod novaca. A o ovim vašim sumnjama, dakle njima nije mjesto više ovdje. To je kasno, vi ste rekli. Slažem se, poštovat ćemo ono što je građanima dano ustavom ustavom i zakonom. To je bilo u nekoj političkoj tamo agitaciji možda moglo biti kada su se građani izjašnjavali da se upozoravaju upozoravaju na to. ali bi bilo za razmisliti zaista o mogućoj izmjeni zakona jer u ovakvom zakonskom određenju nitko ne pita one građane koji ostaju u toj jedinici iz koje se neki dio naselje izdvaja jer se njima jer se njima život pogoršao, u ime kluba kazao sam, apelirao sam na nadležna ministarstva da ovih 20% sredstava koje već općina osigurala u proračunu sada ih neće ispoštovati ovisno ako će ovaj zakon kada će stupiti na snagu da nađu, smogu snage jer sredstava ne znam iz kojih izvora da pomognu općini. Što se tiče ovog drugog dijela da neće biti vrtića ne mogu da se ne osvrnem na svoja dva mandata od 2005. Godine, pa u konačnici da sam kao gradonačelnik ovisio o tadašnjih Vladi, samo o njoj, da nismo imali i na neki način izvore prihoda od samih građana, da nismo racionalno gospodarili i da nismo svaku kunu koristili na najbolji mogući način da ne kažem iz jedne da smo stvarali dvije. Na vašu Vladu, na vaše prethodne Vlade ne bi se mogli osloniti. Činjenica je nadam se i zato jesam s ove govornice ukazao na određene probleme koji će se desit, koji se već dešavaju, koji su životni, da je nužna reforma lokalne samouprave i teritorijalno da se sagleda, da se vidi ne odričući pravo i sadašnjim malim općinama, ali da se vidi koja je njihova nadležnosti. Druga stvar, isto tako i fiskalna decentralizacija jer mislim da je 20 godina koliko je od lokalne samouprave u RH i da su dosadašnja iskustva čelnika koji su bili i budućih i gradskih vijeća i političkih stranka opcija mislim da smo dovoljno zreli da možemo daleko kvalitetnije i sa više financijskih sredstava raspolagati. Kad pogledamo koliko je to u državnom proračunu mislim da neću puno pogriješit negdje milijardu kuna onaj dio poreznih prihoda koji ide državi u odnosu na onaj koji ode lokalnoj samoupravi. Vjerujem da sa tim novcima da bi tu milijardu da dođe u lokalnu samoupravu bili milijardu i 200 milijuna kuna. Vi ste rekli da jedinice imaju pravo na pomoć, tako to stoji u Ustavu. Međutim nemojte previše računati na pomoć iz državnog proračuna jer kao što vidite ona će biti još manja. Ministar financija Linić najavljuje rebalans proračuna, najavljuje nove uštede i lijepo je što apelirate na vlastite koalicijske partnere. Doista mislim da je ovo vrijedilo čuti, ovakav apel iz vlastitih redova da tako kažem. Međutim ono u čemu se slažem s vama jest da je vrlo neobično a to je da se u izbornoj godini pristupa nečem ovakvom uvažavajući i poštujući volju mještana. O tome ću govoriti u ime kluba i mi ćemo naravno to podržati. Međutim pitanje i dobro što se ministar ukazao već sam mislila da ću morati to pitanje uputiti kolegi Habeku koji doista ne bi bi mogao odgovoriti na njega. Što je sa drugim jedinicama koje su isto tako inicijative uputile u ministarstvo? Zašto je to na čekanju? I klub HDZ-a ići će sa amandmanom kada već evo pristupamo izmjeni zakona pa bi bilo dobro da onda to učinimo i za druge gradove koji su uputili ovakvu inicijativu. A dovodili ste u sumnju potpise pa ne znam da li se tu onda možda dovodi u sumnju i nekakva politička nekorektnost ili možda politička pripadnost, možda ste na to mislili. Ali evo kada je već bilo sve obavijeno velom tajne neka tako i ostane da ne ispadne kao što je kolega Vinković se našalio nešto na račun Zagoraca, pa znate i onu poznatu "Se bum vas tužil" pa ne bismo onda u tom kontekstu trebali raspravljati kada govorimo o ovako važnim pitanjima. I Podravina ima to jel evo kolega sugerira da ne bismo nekog zakinuli. Dakle, više o tome govorit ću u ime kluba,međutim isto tako moram upozoriti i završit ću da je trebalo upozoriti mještane da će oni morati izvaditi nove osobne iskaznice, da Vladu odnosno predlagatelja … /Govornici govore u isto vrijeme, ne razumije

to je logični slijed, nadam se da će biti odaziv. Što se tiče nekorektnosti nisam aludirao na nikoga, ali vjerujem da bi sam mještani i POljanca i Općine Martijanec a i sami vijećnici, naime jer kada nakon provedene procedure na onakav način na kakav je provedena imate onih koji se pitaju pa vidiš ovaj kaže da nije pa je na potpisu, pa ovaj kaže ovo ono. Rekoh ljudi kao što vele "pojeo vuk magare", gotovo je, procedura ide i ide na takav način. I zato velim dragom mi je da je ministar ovdje i znači ono što bi možda trebalo korekciju napraviti u zakonu da se ovakve stvari izdvajanja da ide isključivo referendumom na način referenduma da provode nadležna državna tijela samo za ono naselje, nije nužno za čitavu općinu. E tada bi bila vjerodostojnost tih podataka i potpisa, nitko ne bi imao pravo sumnjati u to. Što se tiče zašto je situacija takva kao što ste rekli na početku nema novaca, pa mislim da smo u ovom Saboru jako puno u proteklih godinu dana govorili pogotovo mi iz pozicije zašto je situacija takva, zašto je hrvatski proračun u takvoj situaciji, zašto nam je gospodarstvo loše ne bih želio na ovoj temi da se otvori jedna druga debata, a vi također znate da hrvatski proračun odnosno Hrvatska država nije u najzavidnijoj situaciju. Tko je kriv za to? građani su kazali. (SDP)** Hvala lijepa. I s obzirom da ministar ima poslije obaveze čut ćemo još njega pa ćemo onda ići na pauzu. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Želio bih ukratko objasniti odnosno predočiti zašto Vlada RH dala pozitivno mišljenje na ovaj prijedlog zakona. Dakle držimo da su ispunjeni svi uvjeti da se naselje POljanec iz Općine Martijanec prebaci u grad Ludbreg jer su o tome pozitivno mišljenje dali i jedno i drugo vijeće, dakle i Gradsko vijeće Ludbrega i Općinsko vijeće Općine Martijanec i da se o tome pozitivno očitovala Županijska skupština te da je utvrđena volja građana temeljem potpisa koji su predočeni. Slažem se da bi bilo dobro ali onda bez izuzetaka propisati da se u sličnim slučajevima izrijekom traži referendumsko izjašnjavanje građana, međutim i po važećem zakonu se govori o pribavljanju mišljenja. Možda temeljem ove rasprave predlagatelj u drugom čitanju može i predložiti izmjenu članak 31.gdje bi se onda u tom slučaju jasnije napisalo da se radi o

to je sada tehničko pitanje. Drugo, prije nego što je to pitala zastupnica Glavak želio sam objasniti, a to sam i na sjednici Vlade objasnio dakle da držimo da prvo treba uvažavati volju građana. Drugo, treba uvažavati volju onih kod kojih dolazi to naselje, jer ako ih netko ne želi primiti nisam siguran da je dobro da ih se stavlja tamo. Treba promotriti iako možda i ne uvažiti volju onih od kojih odlaze jer i naravno volju županijske skupštine koja se u pravilu ne želi miješati ukoliko dva vijeća imaju u pravilu imaju različiti stav. Što se tiče drugih inicijativa, držat ćemo se istih kriterija. Dakle utvrđena volja građana na jedan jasan način. Najjasniji je referendum to se slažem. Ukoliko postoji neki drugi način to je ili odluka odnosno stav mjesnog odbora što Ustavni sud također priznavao pa ako je to jednoglasna odluka onda nema razumnom razloga sumnjati da bi građani drugačije odlučili iako nikad se ne zna. I naravno očitovanje oba vijeća i županijske skupštine u tom slučaju će Vlada RH dati pozitivno mišljenje na druge prijedloge zakona, pri čemu obzirom da je zastupnica spomenula amandman koliko se sjećam saborskog poslovnika mislim da se u tom dijelu … na prvo čitanje ne idu amandmani dakle može se predložiti zaključak eventualno u ime kluba da se i druge inicijative uvaže. naš stav u ovome trenutku je da se ovakve izmjene da ih iniciraju zastupnici, dakle zastupnici Hrvatskog sabora. I držimo da bi to bio pravi način da se preko prijedloga zastupnika ovakve stvari rješavaju, a ne da Vlada kao tijelo izvršne vlasti arbitrira na neki način u ovome dijelu. I to je moj odgovor svim zastupnicima koji pitaju kako se nešto može napraviti. A onda kod donošenja zakona, obzirom na datume, treba samo vidjeti tehnički kad zakon stupa na snagu. Ukoliko nije nužno da se raspisuju izvanredni izbori može se reći da stupa na snagu od sljedećih lokalnih izbora ili neki drugi dio, ali želja je i volja politička je da ovakve stvari idu na prijedlog zastupnika. Vlada Republike Hrvatske će imati jasne kriterije i neće gledati iz koje stranke je došao prijedlog, dakle ovo je nešto što se tiče građana i treba poštivati volju građana. Evo nadam se da sam uspio u tom dijelu objasniti. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. I sad ćemo još poslušat repliku kolegice Glavak. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Ako sam dobro razumjela, ministar će nas napustiti pa još kad je ovdje voljela bih da mi odgovori na nekoliko pitanja. Prije svega ministre, želje su jedno, zakoni su drugo, dakle vodimo se procedurom koja jest. Ono što sam rekla da li će to biti zaključak ili amandman naravno da ćemo postupiti sukladno Poslovniku, međutim pitam vas sada i konkretno dakle što je sa područjem općine Klis, odnosno grada Solina. Prema našim saznanjima tamo se 95% građana izjasnilo ili preko 90% građana da žele pripadati Gradu Solinu. Dakle Povjerenstvo za granice jedinica lokalne samouprave Vlade provelo je izjašnjavanje građana, dakle procedura je provedena i zašto se čeka s time, zašto ministre ne bismo i to sada mogli kada već radimo izmjene i dopune zakona, zašto ne bismo to mogli isto tako izglasati. Drugo pitanje, ja se nadam da i ostale inicijative koje se nalaze u Ministarstvu uprave će doći ovako brzo na red i da ćete uvažiti i njihove želje, odnosno želje građana, odnosno mještana koji su već takve inicijative iskazali. I još nešto što se tiče izlaska na predstojeće lokalne izbore, dakle svi mještani koji neće promijeniti svoje osobne iskaznice, dakle do 10 dana prije izbora oni to moraju učiniti i neće zapravo moći nigdje glasati. Mislim da to ljudi moraju znati. Tako da u zakonu stoji da 10 dana prije izbora možete promijeniti osobnu iskaznicu jer morate imat baš osobnu iskaznicu ili ćete reći da to nije tako. tako. Osim toga, samo da kažemo da mještani koji će pripasti Gradu Ludbregu ulaze u grad koji ima 3% veći prirez, dakle ima 8%, pa to su još neki detalji na koje moramo upozoriti. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, ministar Bauk. Zahvaljujem. Dakle ajmo na zadnje pitanje. Što se tiče osobne iskaznice, ona će i dalje biti važeća jer se nijedan podatak ne mijenja. Na osobnoj iskaznici stoje naselje i adresa, naselje ostaje isto, adresa ostaje ista, a osobna iskaznica je važeća. ne piše jedinica lokalne samouprave na osobnoj iskaznici, piše samo naselje, naselje ostaje isto, samo se prebacuje u drugi grad i općinu. Što se tiče drugih inicijativa, dakle rekao sam, očekujemo prijedlog od saborskih zastupnika, bilo kojeg saborskog zastupnika, valjda postoji jedan od 151 zastupnika koji može predložiti dakle zakon i svaki takav zakonski prijedlog bit će tretiran jednako, neovisno od toga iz koje stranke dolazi zastupnik, a najljepše bi bilo kada bi predložili dva zastupnika iz različitih stranaka, to bi bilo Vladi najlakše. Ako su zadovoljeni uvjeti izjašnjavanja građana, želje lokalne druge samouprave da ih primi, ako su još pritom suglasni ovi koji odlaze tim bolje. Ali ne mora nužno biti, to će onda odlučit Sabor, to je njegov mandat da napravi. Mislim da Vlada tu ne bi trebala arbitrirati. I treće, što se tiče granice Solina i Klisa, tu postoji jedan prijepor koji je Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske u prošlome sazivu riješilo, a onda je Vlada Republike Hrvatske u prošlom sazivu vratila na ponovno odlučivanje. Možda da objasnim, dakle tu se ne radi o klasičnom utvrđivanju granice jer su one utvrđene kao granice katastarskih općina i dio naselja Klis koji je de facto u centru Solina, ali je to i dalje dio naselja Klis želi da to postane dio Grada Solina. E sada, traženjem da to uđe u ovaj zakon mi de facto govorimo da je to i dalje nesporno dio Općine Klis i da to treba Sabor zakonom riješiti, a kada bi to bio granični spor onda bi to rješavala Vlada. Dakle pravno je malo kompliciranije jer zakon kaže da su granice jedinica lokalne samouprave granice katastarskih općina, a Državna geodetska uprava je jasno rekla da je to katastarska Općina Klis i da po tome je to naselje Klis i dio Općine Klis i naravno Hrvatski sabor može dio naselja Klis izdvojit iz Općine klis i stavit u Grad Solin.

Hvala vam